Molim rezultat.

Sada poštovane zastupnice i zastupnici prelazimo na glasovanje. Najprije Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Margaretu Mađerić da podnese izvješće. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora na 9.sjednici održanoj 15.travnja 2016.godine razmotrilo je zahtjev punomoćnika, privatnog tužitelja Rajka Ostojića iz Zagreba za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Darka Milinovića zbog kaznenog djela klevete iz članka 149.st.2 Kaznenog zakona. Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje i vođenje kaznenog postupka protiv Darka Milinovića po privatnoj tužbi tužitelja Rajka Ostojića iz Zagreba zbog kaznenog djela klevete iz članka 149.st.2 Kaznenog zakona u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu. Zahvaljujem predsjednici Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Otvaram raspravu o izvješću. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Tko je za tu odluku, molim vas? Molim vas rezultat. 97 za, 2 suzdržana i 2 protiv. Prema tome utvrđujem da je većinom glasova donesena odluka kako ju je predložio Mandatno-imunitetno povjerenstvo.

Molim rezultat. 114 za, 1 suzdržan i 9 protiv. Utvrđujem da je većinom glasova donesena odluka kako